Слава Україні! Шановні народні депутати, нагадую, що Верховна Рада України працює в режимі пленарного засідання безперервно. Тому сьогодні відповідно до прийнятих нами постанов про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану та "Про організацію роботи Верховної Ради України у зв'язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року" за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ми продовжуємо пленарне засідання. Шановні народні депутати, прошу зайняти свої місця. У засіданні Верховної Ради бере участь делегація Сенату Французької Республіки на чолі з Головою Сенату паном Жераром Ларше. Прошу привітати вельмишановного пана Ларше і делегацію Сенату Французької Республіки.

Шановні народні депутати, давайте за доброю традицією розпочнемо роботу з виконання Державного Гімну України.

Шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України! Вже 136 день український народ та його героїчна армія дають рішучу відсіч російському окупанту. Ми ніколи не забудемо подвигу та самопожертви захисників і захисниць України. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання світлу пам'ять воїнів-героїв, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Вічна слава, вічна пам'ять героям! Вшануємо також пам'ять мирних громадян, загиблих внаслідок російської агресії.

Дякую. Прошу сідати. Шановний пане Голово Сенату, шановний наш великий друг, раді вітати вас у стінах Верховної Ради України. Минув місяць з дня нашої зустрічі під час мого візиту до Французької Республіки. Пане Президенте, я щиро вдячний вам за теплий прийом і за те, що так швидко відгукнулись на моє запрошення відвідати Україну. В цей складний час ваша підтримка має величезне значення для всього українського народу. Висловлюємо від імені парламенту глибоку вдячність Франції насамперед за мобілізацію підтримки держав-членів Європейського Союзу для надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Для українського народу досягнення повноправного членства в Європейському Союзу – це стратегічна мета. Вчора між нами було підписано Декларацію про наміри щодо парламентського партнерства між Верховною Радою України та Сенатом Франції. Це черговий крок, який направлений на поглиблення та зміцнення двосторонніх зв'язків між нашими державами. Нещодавно у Швейцарії був представлений масштабний план відновлення України. Ми розраховуємо на активну участь Франції у реалізації цього плану. Ми високо цінуємо військово-технічну допомогу, яка надходить від вашої держави, і особливо вдячні за передачу важкого озброєння таких як САУ CAESAR. (Оплески) Відзначаємо Відзначаємо також активні зусилля та лідерство Франції у запровадженні санкцій проти Росії і дякуємо за ухвалення шостого пакету санкцій Європейського Союзу. Вкрай важливо посилювати тиск на агресора та демонструвати йому, що єдність цивілізованого світу залишається на найвищому рівні. Висловлюємо також слова вдячності за вагому гуманітарну допомогу, яку Франція впродовж тривалого часу надає як нашим громадянам, так і Україні в цілому. Користуючись нагодою, я вчора говорив, що запрошую вас та делегацію Сенату Французької Республіки взяти участь у саміті Кримської платформи, запланованому на осінь цього року, який буде проводитись у парламентському вимірі. Тому, шановні народні депутати, шановні гості Верховної Ради України, маю честь запросити до слова вельмишановного Голову Сенату Французької Республіки пана Жерара Ларше.

Пане Голово Верховної Ради! Пані та панове заступники Голови! Пані та панове народні депутати! Дорогі колеги! Вельмишановний Посол Франції в Україні! Дорогі колеги, я усвідомлюю велику честь, яку ви робите мені, а в моїй особі Сенату та Парламенту Французької Республіки, приймаючи мене в цій залі цього ранку в рамках вашого пленарного засідання із делегацією, яка супроводжує мене. Дозвольте мені представити її. Сенатор Жан-Франсуа Рапен, голова Комітету з європейських справ. Сенатор Патрік Каннер, колишній міністр, який очолює головну опозиційну групу в нашій асамблеї, групу соціалістів, екологів і республіканців.

Ви зрозуміли всі, наскільки багато робить вона для нашої спільної дружби. Разом з нею сенатор Ерве Море, почесний голова цієї групи дружби. Я ціную також присутність серед нас сенаторів Алена Мілона, першого заступника Голови французької делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи, а також пана Паскаля Аллізара, заступника голови Комітету із закордонних справ, оборони та збройних сил Сенату, першого заступника голови французької делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ. Перелік цих імен і цих посад свідчить про те, що це сенат в цілому, в усьому розмаїтті його позицій і його завдань у сфері парламентської дипломатії, який прагнув постати сьогодні перед вами в Києві. Пане Голово, це справді велика честь бути сьогодні в цих стінах, які є символом ваших державних інститутів, в той час, коли доля вашої країни пишеться кровавими літерами війни. Хвилина мовчання, яку ми щойно мали всі разом, нагадує нам про це. Жертовність ваших дочок і ваших синів вписується кожного дня в жорстку реальність, яку ми мусимо всі усвідомлювати і якої ми маємо бути маємо бути причетні. Так, я сьогодні хотів би від імені Сенату Французької Республіки скласти шану всім вам. Шану з боку всієї нації, французької нації, яка вкорінена у парламентаризм. Шану з боку багатовікової європейської нації, яка має з вами спільну королеву Анну Ярославну. Шану всій країні Україні - спадкоємиці такої давньої історії у самому серці європейського континенту. Україна - спадкоємиця такої давньої історії, а також її долі, яка від нині є європейською. Хочу скласти шану вашим Збройним Силам і вашому народу за його хоробрість і чисельні жертви,

рабство, яке хотіла нав'язати йому Росія, оскільки це народ, ваш народ захищає насамперед свою землю. Я хочу скласти шану Президенту України Володимиру Зеленському, який з небаченою сміливістю у ті темні дні втілив дух опору та свободи всієї України. Хочу, звичайно, привітати вашого голову – Голову Верховної Ради Руслана Стефанчука – невтомного захисника тут і за кордоном української справи. Хочу висловити йому наші почуття дружби від імені всього французького Сенату. Є бої, які, оскільки мають сенс, несуть у собі майбутні перемоги. Французи мого покоління, спадкоємці голізму, це добре знають. Українці завдяки своїй мужності сьогодні є джерелом поваги та натхнення для всіх країн, які їх підтримують. У цьому спротиві, окрім хоробрості ваших співвітчизників, дорогі колеги, скільки важили і важать нині ваші державні інститути, безперервність демократії, міцність структур вашої держави та її територіальних громад. У найгірших випробовуваннях ви зберегли політичний режим, який поважає прерогативи парламенту та авторитет його дорадчих повноважень. У цих стінах, у будівлі Верховної Ради, також б'ється серце європейського парламентаризму. До того ж, я пам'ятаю про це, саме ваш парламент, за підтримки зокрема сенату Франції, ухвалив Закон про децентралізацію в Україні. Хто б міг подумати на той момент, що кожен регіон, кожен муніципалітет, кожен мер поряд з українським урядом буде покликаний в силу обставин і завдяки силі децентралізації утворювати кожен на своєму рівні осередки опору, допомагати населенню, яке опинилося в скрутному становищі, мобілізувати засоби для задоволення потреб фронту, і, зрештою, зробити настільки ефективний внесок у зусилля, яких вимагає ця війна. Українські місцеві громади - французький Сенат є також представником місцевих громад в нашій республіці, - ці місцеві громади постають як перепони на шляху загроз, як своєрідні захисні вали. Я хочу урочисто привітати у вашій присутності міських голів, керівників обласних адміністрацій, депутатів місцевих рад, які їх очолюють. Проголосувавши за централізацію, ваша асамблея водночас забезпечила єдність нації, силу держави і суспільний порятунок. Я хочу торкнутися Європейського Союзу. Саме тут, у цій залі, позначеній історією, Президент Зеленський, Прем’єр-міністр Шмигаль і ваш Голова Стефанчук підписали 25 лютого, коли Україна здавалося ось-ось впаде, заявку про отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Яка воля! Який символ! 25 лютого. Того дня в цій залі у непевному світлі вікон, закритих мішками з піском, в той час, коли ваша країна зазнавала нападу та облоги, писалась історія. Європейська Рада 24 червня одностайно ухвалила рішення, так, одностайно і одноголосно, шановні колеги, рішення визнати вашу країну кандидатом до ЄС. Ми пишаємося тим, що це змогло відбутися за головування Франції в Європейському Союзі. Україна, як і Молдова, таким чином побачила, як для них нестримно відкривається європейська доля. Це є, вочевидь, результатом Це є, вочевидь, результатом ваших зусиль у прагненні наблизитись до Acquis communautaire, а також непохитною рішучості, яка проявилася ще під час революції Майдану, задовго до російської агресії. Це також результат мобілізації об'єднаної Європи навколо вас, включаючи парламенти європейських країн. Ще 3 березня цього року у французькому Сенаті ми спілкувались з вами, пане Голово, і 3 березня, коли на спільному засіданні комітетів з європейських справ парламентів 27 держав-членів Союзу в рамках парламентського виміру французького головування в ЄС я публічно публічно виступив за надання Україні статусу кандидата на вступ. Президент Французької Республіки Емманюель Макрон, а також Голова Ради міністрів Італійської Республіки, канцлер Німеччини, також Президент Румунської Республіки, висловились у цьому ж сенсі співмірно з силою своїх повноважень під час їхнього візиту до Києва 16 червня. і віднині це зроблено: Україна завдяки своїм заслугам і досягненням отримала статус кандидата на членство. Дорогі колеги, яка ж радість бачити в цій залі європейський прапор поруч з українським прапором і його 12 зірок на блакитному тлі, які, я нагадаю вам, є символом єдності та надії. Цей прапор, який ми нині поділяємо, об'єднує нас від Парижа до Києва і від Києва до Брюсселя. Вам говорили і повторювали, що шлях до інтеграції в Європейський Союз буде довгим. І я знаю, що ви повністю усвідомлюєте труднощі, які постануть. Але це жодним чином не применшує масштаб прийнятого рішення. Було зроблено насправді історичний крок 24 червня цього року. Французький Сенат і чисельні інші національні парламенти Європи будуть опліч з вами протягом найближчих місяців, аби втілити в життя цей статус кандидата, аби від сьогодні і до затвердження рішення про вступ ваша країна і ваш народ невідкладно пожинали конкретні плоди вашого зв'язку з Європейським Союзом. Робер Шуман, один з батьків-засновників Європи, казав: "Європа не зможе і не повинна бути суто економічним і технічним проектом. Їй потрібна душа – гуманістичний ідеал". І ця душа, цей гуманістичний ідеал є сьогодні втілений українським народом.

Дорогі колеги, разом з українським народом ви захищаєте та демонструєте, аж до найвищої жертовності, цінності, на яких засновані Європа та вільний світ. Пані та панове народні депутати, дорогі колеги! Україна спонукає нас також поза межі нашої підтримки, ентузіазм дивитися в обличчя реальності. Без сумніву, моя країна та інші також, попри ваші застереження, у свій час не оцінили належною мірою те, що ви тоді називали російською загрозою. Я подумки з нашими друзями з балтійських країн. Ми були в грудні минулого року в Литві. Загроза, яка з часом перетворилася на виражену агресію. Мені здається, колективно ми повинні смиренно визнати сьогодні це. Таке визнання накладає на нас сьогодні особливі зобов'язання, як у теперішньому, так і в майбутньому. Ми були і будемо опліч з вами і продовжимо допомагати вам, скільки це буде потрібно у довгостроковій перспективі на всіх рівнях, включаючи військовий. Україна має невідкладно отримати змогу захищатися на рівних в протистоянні зі своїм агресором. Один китайський мудрець казав, що друзі, вони, як зірки, і їх легше рахувати в темні часи. Ані на день наше посольство, чию роботу я хочу привітати, не залишило українські терени. Перед вами я хочу привітати особливу мужність

особливу мужність нашого посла Етьєна де Понсена, а разом з ним всіх його колег, які тримались навіть в найважчі моменти. Ця постійна присутність з вами і для вас дозволила моїй країні одній з перших надати вам необхідну підтримку, якої ви так потребували. Я маю на увазі, як сенатор, який представляє місцеві громади Франції, про колони аварійно-пожежної техніки та рятівного обладнання, які приїхали з усієї Франції. маю на увазі місію судових медекспертів Національної жандармерії, які були тут, починаючи вже з 11 квітня, аби під керівництвом Генерального прокурора України допомогти вам у розслідуванні військових злочинів, скоєних в містах-мучениках в містах-мучениках Ірпінь, Буча і Бородянка. Так, шановні колеги, міста, в яких я побував вчора разом з колегами, і де ми змогли на власні очі переконатися, що варварство, яке ми вважали вже спадщиною історії, не є чужим ані нашому століттю, ані нашому європейському континенту. Дозвольте мені адресувати також думку, яку я мав вчора, відвідуючи ту церкву в Бучі, запропонувати вам так само вшанувати тих, хто пав жертвою неприпустимого: чоловіків, жінок, дітей - беззахисні, які впали жертвою цієї агресії. Їх смерть до глибини душі хвилює нас.

Заявляю про це з усією урочистістю. Ваша поразка стала би нашою колективною поразкою. Шановні пані та панове, дорогі колеги, відповідаючи на питання стосовно продовження війни, Раймон Пуанкаре, який був Президентом Французької Республіки під час Першої світової війни, відповідав: фронт триматиметься, якщо триматиметься тил. Тилами також є 27 країн-членів Європейського Союзу, які мусять триматися перед обличчям цієї війни, яка триває і наслідки якої різною мірою мають глобальний характер. Не можна категорично відкинути ризик виникнення певної форми втоми. Я кажу для того, аби сказати вам правдиво ті речі, які мають місце сьогодні. Українці, як і інші європейці, як і французи, як і всі народи, не навидять вони не хотіли цієї війни, вони прагнуть миру. Але ви змушені воювати, аби захистити свою країну, і робити це до моменту звільнення окупованих територій, і відповідно до цілей, які ви самі і які визначати здатні тільки ви і тільки ви, ставити і досягати цих цілей. Переговори не проводять під бомбами, під постійною загрозою, під режимом окупації частини ваших територій. Дорогі колеги, Боссюе писав: "Виправдовувати "Виправдовувати злочини - означає засуджувати невинність". І це було б образою Ті, хто далеко звідси, далеко від страждань і реалій, в яких ви живете, далеко від України, сприйме на віру слова про послаблення інтересу або навіть здачу позицій. Треба відповідати, не прогинаючись, як це робите і як це робимо Остерігайтеся дезінформаційних кампаній, надихайтеся рішучістю українського народу, який увесь став до опору і переносить найстрашніші страждання. Оцінюйте наслідки рішень, які здатні легітимізувати

таким самим переконанням: зробити таку ставку – це означає однією ногою вже стати на шлях поразки. А ви, друзі українці, будьте переконані, що з кожним новим злочином, свідомо вчиненим проти мирного населення, з кожним новим жахом, скоєним проти вашого народу, з кожним новим містом-мучеником наша рішучість допомагати вам відроджується з новою силою і стає все більш стійкою.

"Спогади про війну" якого я подарував своєму колезі, вимовив слова, які стали знаменитими, аби віддати належне мужності парижан, які скинули нацистське ярмо.

Дорогі колеги, хай живе вільна Україна і хай живе дружба між Україною і Францією!

Давайте, шановні колеги, ще раз подякуємо вельмишановному пану Голові Сенату та делегації за участь у пленарному засіданні Верховної Ради та беззаперечну підтримку України.

делегація лишається ще в Києві. Можна буде встигнути з нею провзаємодіяти. Шановні колеги, прошу зайняти місця, підготуватися до сигнального голосування. Прошу народних депутатів взяти участь у сигнальному голосуванні і натиснути зелену кнопку "за". Нагадую, необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути зелену кнопку "за" та утримувати ці дві кнопки одночасно до завершення голосування, тобто до появи результатів на табло. Прошу голосувати. За-250 Потрібно повторити? Чи всі встигли? Встигли. Добре. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. Перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано. Переходимо до його розгляду. Перше питання. Проект Постанови за реєстраційним номером 7535: про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання". Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-283 Рішення прийнято. Колеги, ми домовлялись без виступів авторів. І просто записуємося на виступи: два – за, два – проти. У нас одна фракція хотіла виступити. Можливо, інші… А, дві фракції. А, тоді записуємося: два – за, два – проти.

Ірина Володимирівна чи хто буде? Олексій Гончаренко, будь ласка. Олексій Гончаренко. Друзі, ми зараз з вами розглядаємо питання зрадника і потвори Ковальова. Ми маємо не просто його викреслити з членів комітету податкового. Ми маємо його викреслити з народних депутатів України, і це станеться. Ми маємо його викреслити з історії України, що така потвора взагалі була в цій залі. Зраднику має бути покарана зрада так, щоб ніхто більше в житті… навіть така думка не прийшла в голову, що можна зрадити свою державу, що можна зрадити своїх виборців. Друзі, подивіться, що відбулося в Херсоні. Херсон був окупований через зраду, через зраду певних працівників Служби безпеки України, через зраду певних представників місцевого самоврядування, і навіть через зраду, як ми сьогодні бачимо, народних депутатів України і цього Ковальова. Ми розуміємо, що там ціле гніздо цих зміюк. Вони його звили, і вони здали це місто. Але я хочу звернутися до херсонців. Херсонці, Херсон – це Україна, Мелітополь – це Україна, Бердянськ – це Україна. А всі ці зрадники, всі ці Ковальови, Сальдо, Стремоусови, Балицькі та інші - вони будуть на площах, але не виступати, а висіти будуть. Їм треба ще саму велику вдачу в житті, щоб вони дійшли до української в'язниці і провели все своє життя там. Спіть з ввімкнутим світлом, ходіть озирайтесь, ми до кожного з вас дійдемо, ми кожного з вас візьмемо за горло, ми кожного з вас знищимо за ту зраду, коли ви зрадили свій прапор, свою державу, своїх людей! Слава Херсону! Херсон – це Україна! Слава Україні! Героям слава! Дякую. Нестор Іванович Шуфрич "Платформа за життя та мир". Дякую, шановний пане головуючий. Прошу визначатись та переходити до інших питань порядку денного. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. "Голос", будь ласка.

Шановні колеги, настав момент очищення як комітетів Верховної Ради, так і взагалі Верховної Ради, від радників і тих, хто зрадив нашу Батьківщину. А що стосується пана Олексія Ковальова, ми всі в комітеті давали свідчення про його ймовірну державну зраду і співпрацю з окупантами. Ці свідчення, я сподіваюсь, ляжуть в основу кримінального провадження і подальшого засудження, і ліквідації Ковальова. Але я вважаю, що ми не маємо обмежуватись тим, що виключаємо його лише з комітету - нам потрібно позбавити його мандату. Окрім цього, мене дуже цікавить, де Тарас Козак, такий нардеп теж існує, його вже давно немає в залі Верховної Ради, він взагалі не приймає участь в жодних голосуваннях не тільки в Верховній Раді, а й в комітеті. Що стосується Медведчука, також є питання щодо того, що його потрібно виключати з усіх органів представницьких Верховної Ради і позбавляти мандата. Тому Ковальовим давайте не обмежуватись, давайте діяти радикально. Народ, українці постійно запитують, що роблять депутати Верховної Ради, які зраджують Батьківщину, в залі Верховної Ради взагалі, що вони роблять, маючи мандат, чому ми не позбавляємо їх прав і участі у представницьких органах Верховної Ради. Тому Ковальов – це тільки початок. Давайте далі: Тарас Козак, Медведчук, всі інші, хто зраджує Батьківщину, немає місця в залі Верховної Ради і взагалі в Україні. Дякую. Тільки в тюрмі. Тому прошу народних депутатів: перше – дійти до зали, друге – сісти на свої місця, для того щоб ми бачили кількість голосів в залі. Будь ласка, Соломія Бобровська. 10:45:13 БОБРОВСЬКА С.А. Соломія Бобровська, фракція "Голос". Ви знаєте, я вчора виступала з цієї теми і сьогодні хочу повторитися, але з більшою кількістю прізвищ. І хочу наголосити, ми так багато говоримо про парламентаризм і інституцію і інституцію Верховної Ради, апелюємо часто, про те, що ми працюємо, що не боїмося, приїжджаємо і так далі. Знову ж таки закликаємо весь світ про санкції, говоримо і апелюємо до Служби безпеки і до прокуратури, але не апелюємо до самих себе. Мені видається, що було б дуже правильно звернутися до Служби безпеки і до Офісу Генерального прокурора про перевірку всіх нас тут присутніх разом з помічниками на громадських і штатних засадах, які працюють, з зв'язками на предмет 112 статті Кримінального кодексу. Це було би чесно. Але в першу чергу хотіла наголосити не лише про Ковальова, якого сьогодні ми виводимо лише з комітету, але і без жодної політики сказати про те, що ті політичні партії, які заводять у Верховну Верховну Раду фракції, політичні групи, вони несуть відповідальність. І питання часу, пришвидшеного часу про позбавлення цієї особи мандату. Нагадаю три підстави, не лише вирок суду, є і інші можливості, способи позбавлення цих людей в якомога швидшому і стислому терміні мандатів. окремо хочу наголосити на не лише на Ковальові, на Медведчуку і Козаку, але на Олегу Волошину, якого немає на території України; Пономарьова, якого немає на території України, або, можливо, він безвісти зниклий, хоча, надіюсь, не будуть виплачувати сім'ї компенсацію; Євгена Шевченка і, безперечно, Андрія Деркача. Це прізвище не часто можна почути в залі Верховної Ради і згадку цього прізвища. Але хочу нагадати, що 24 червня Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного розвідувального управління Російської Федерації, де Деркач напряму виконував вказівки по створенню різних груп і елементів щодо підриву державності, зокрема і заходу в урядовий квартал російських військ і Сил спеціальних операцій Російської Федерації. Дуже прошу взяти до уваги ці всі сім прізвищ, під стенограму, і провести розслідування, а також підозри, і позбавити мандатів різними способами. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Власенко Сергій Володимирович. І після цього переходимо до голосування. Будь ласка, Сергій Володимирович. Дякую, шановний пане Голово. Я не хотів виступати, але попередня виступаюча, знаєте, так походя замазала весь парламент. Якщо вона вважає, що СБУ повинно її перевірити, хай перевіряє. Я не бачу підстав перевіряти мене або моїх колег із фракції "Батьківщина", тому що це справжні патріоти, які, в тому числі із зброєю в руках, захищають свою Батьківщину сьогодні. Тому, звичайно, є відповідальність політична за зрадників, і треба нести політичну цю відповідальність, але там, де ці зрадники є. Не треба говорити, що весь парламент однаковий. Не треба говорити, що весь парламент зрадники. Не треба говорити про те, що весь парламент підлягає якимось перевіркам. Я ще раз підкреслюю, якщо попередня виступаюча вважає, що або вона, або її помічники в чомусь замішані, то хай її перевіряє СБУ. А тим людям, яких СБУ реально викрило, звичайно, треба виносити повідомлення про підозру, передавати справи до суду і виносити судові вироки, і за наслідком цих вироків позбавляти депутатів мандату. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні народні депутати, прошу зайняти свої місця. Переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" (законопроект номер 7535). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-279 Рішення прийнято. Дякую, колеги. По фракціях покажіть. Шановні колеги, йдемо далі. Наступне питання 7523. Це проект внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". Тому я ставлю спочатку пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати.

За-265 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовлялися обговорити у форматі два-два. Тому все-таки давайте проголосуємо процедуру. Я ставлю розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-225 Рішення прийнято. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти. І потім переходимо до голосування. Будь ласка, Лаба Михайло Михайлович, фракція політичної партії "Слуга народу". Шановні народні депутати, прошу не розходитися! Чим ви вже так зморилися, що ви виходите з залу?! В кінці кінців! Невже важко посидіти, послухати, що говорять ваші колеги?! Ну вже не хватає злості для вас! Сядьте в залі на свої робочі місця, будь ласка! Лаба, будь ласка. Законопроектом передбачається збільшення видатків державного бюджету майже на 81 мільярд гривень за такими напрямами: соціальна підтримка населення – 73,8 мільярда гривень, зокрема надання допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання – 34 мільярди гривень; трансферти пенсійного фонду – 32 мільярди гривень, виплати деяких допомог і компенсацій населенню – 5,8 мільярдів виплата пільг і житлових субсидій – 3,3 мільярда гривень; забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва – 4 мільярди гривень; відновлення об'єктів критичної інфраструктури в містах, які найбільше постраждали від російської агресії, в рамках спільного з МБРР проекту - 1,7 мільярда гривень; підтримка фермерських господарств – 1,5 мільярда гривень, для покриття зазначених додаткових видатків пропонується збільшити запозичення на 79,4 мільярда гривень з відповідним збільшенням граничних обсягів державного бюджету, державного боргу та дефіциту державного бюджету, а також збільшити надходження грантової допомоги від Європейського Союзу на 1,5 мільярда У законопроекті також пропонується врегулювати питання щодо надання державних гарантій для реалізації інвестпроектів щодо функціонування та розвитку залізничного транспорту. Колеги, прошу підтримати зазначений законопроект та проголосувати "за". Дякую.

Шановні колеги, шановні українці, ну справді, ми зараз маємо всі включитися в роботу, тому що дуже важливий проект закону. Збільшення видатків майже на 81 мільярд, а забезпечення є фактично тільки півтора мільярда, на решту суми збільшуємо дефіцит бюджету, розписуємо по різним статтям видатки, до речі, по тим які в процесі формування резервного фонду змінювалися: зменшувалися, збільшувалися. Тобто розуміння того, скільки потрібно коштів по кожній із статей, досі немає. Можливо, це і можна було б зрозуміти, але хіба ми можемо сьогодні розглядати ті статті видатків, які не пов'язані з обороною? Будь ласка, схаменіться! Коли вчора вперше Міністерство фінансів показало профінансовані видатки по забезпеченню, то виходить, що ми фінансуємо лише грошове забезпечення військовослужбовців. А все решту як? Це на плечах, виходить, благодійників і тих волонтерів, які день і ніч допомагають армії. Тому я хотіла би вас попросити. Немає можливості отримати зовнішні запозичення, немає. У нас страшенний дефіцит бюджету. На що ви штовхаєте: на друкування грошей? На які ще інші заходи ви здатні? Ми не обговорювали ні вчора, ні сьогодні можливі шляхи погашення такого страшного дефіциту бюджету. Я прошу, потрібно нам утриматися при голосуванні цього проекту закону. Запросити на закрите засідання Мінфін, і нехай Мінфін нам пояснить, скільки зараз коштів витрачається на забезпечення наших Збройних Сил України. Чому у нас не вистачає на фінансування більше, ніж на грошове забезпечення? Для чого ми приймаємо ті статті, які точно не можемо забезпечити грошима? Не займайтеся популізмом! Країна в небезпеці, ми маємо всі відповідати, і тут, і ви… ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Колтуновичу Олександру Сергійовичу, група "Платформа за життя та мир". Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні виборці! Я хотів би звернути увагу, що ті норми, які включені в проект Закону щодо збільшення видаткової частини бюджету, ми їх підтримуємо, оскільки мова йде про виплату пільг і житлових субсидій: збільшення на 3 мільярди. Що важливо, надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, тут цифра – плюс 32 мільярди Також збільшення субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури – плюс 1,6 мільярда гривень. Це важливі норми, ми, безумовно, це підтримаємо. колега попередня уже казала про це: 823,5 мільярда гривень – дефіцит державного бюджету, він суттєво зростає. Якщо ми порівняємо доходи-видатки, то у нас на 1,3

працює в повному обсязі друкарський станок, а це є неприйнятним. Щодо боргової політики. Так само ми бачимо 101 мільярд доларів уже державний, гарантований державою борг і він також постійно зростає. Без системної нової економічної парадигми, яка буде реалізовуватись в Україні, ми і надалі будемо збільшувати і дефіцит, і обсяг запозичень. Тому з цієї точки зору ми, якщо і підтримаємо зараз зміни до бюджету, в будь-якому випадку ви маєте подати відповідну реальну ресурсну економічну програму для того, щоб ми все-таки її реалізували, конкретні законопроекти, тому що відсутність наповнення доходів державного бюджету, вона в подальшому буде збільшувати якраз обсяги запозичень і відповідно в тому числі емісії і так далі. Тому з цієї точки зору це тупикова ситуація і вона не життєздатна. Повторюсь, підтримаємо, але потребуємо реальну економічну програму під бюджет-2022 і під наступний бюджет-2023. Дякую. Дякую. Слово надається Рущишину Ярославу Івановичу, фракція "Голос". Будь ласка, Ярослав Іванович Железняк. Після цього Власенко Сергій Володимирович. І після цього переходимо до голосування. Прошу запросити народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка, Ярослав Іванович. Шановні колеги, ми не будемо голосувати за цей законопроект. І, як не дивно, але те, що пропонується, є, напевно, дуже популярним, але дуже неправильним. Я поясню. Цим законопроектом збільшуються знову видатки на 82 мільярди гривень. Це вже п'яте наше голосування про збільшення видатків. Я вам наведу декілька цифр, а там далі приймайте рішення, як вам особисто голосувати. Наші видатки в мирний час в місяць були 125 мільярдів. В травні ця цифра, тільки за травень було 252 мільярди, в червні – 231. Ми заробили за весь червень 45 мільярдів на податковій і 12 мільярдів на митниці. Сукупно це 57 мільярдів. Ще раз нагадаю, витрачаємо ми 231 мільярд заробили 57. Якщо ви думаєте, що гроші донорів, міжнародних партнерів міжнародних інституцій до нас пливуть рікою, то ні. Нацбанк надрукував 225 мільярдів, і ще надрукує. І кожен з нас заплатить за це, коли піде інфляція, яка зараз вже стала 21 відсоток і зростає. І девальвація, яка теж, напевно, буде. Тому, шановні колеги, Ніна Петрівна Южаніна правильно сказала, такі рішення ми вже не можемо приймати. Це круто - проголосувати 70 мільярдів направити на Мінсоц. Але у нас немає цих грошей і не буде. Тому я пропоную відкласти цей законопроект, справді зробити закрите засідання з Мінфіном і порахувати, скільки у нас є грошей і скільки ще буде потрібно, тому що потрібно буде ще довго. І далі, після того, після узгодження з партнерами, приймати такі важливі рішення. А поки збільшувати дефіцит - це є тільки популізмом. Можете за це голосувати або ні. Дякую.

тих людей, які втратили житло, які втратили домівки, які втратили роботу, які не мають сьогодні можливості забезпечити ані себе, ані свої родини. Я не погоджуюся з тим, що цих людей треба кинути і займатися лише одним питанням. Так, звичайно, армія в пріоритеті, з цим ніхто не сперечається. Так, фінансування Збройних Сил - це першочергове завдання, з цим теж ніхто не сперечається. Але сказати, що треба в цей тяжкий час просто викинути людей і не давати їм жодної підтримки, мені здається, що це абсолютно політично неправильно, це політично близоруко і це політично абсолютно невиважено. Тому насправді цей бюджет на 70 мільярдів - соціальний, це соціальні виплати, давайте теж чесно про це скажемо. І це ті виплати, які можуть допомогти українцям пережити ці складні часи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Прошу народних депутатів зайняти свої місця, приготуватися до голосування. Голосуємо зміни до Державного бюджету, ще раз нагадаю вам. Прошу віднестися з усією відповідальністю. було погоджено, що буде прийматися рішення прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками. Саме в такій редакції я буду ставити це рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (реєстраційний номер 7523). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-244 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Прошу не розходитись, шановні колеги. Далі ми голосуємо, ми домовились, без обговорення наступне питання. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" (7525). Вони пов'язані з попереднім. Тому я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" (реєстраційний номер 7525). Прошу народних депутатів голосувати.

За-279 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги. Йдемо далі. Наступний Наступний законопроект теж ми домовлялися без обговорення. Це законопроект 7436-д. Це проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо врегулювання процедури обміну засуджених як військовополонених. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії цей законопроект. За-286 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо врегулювання процедури обміну засуджених як військовополонених (реєстраційний номер 7436-д). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-290 Рішення прийнято. Шановні колеги, оскільки ми не погодили на Погоджувальній раді в цілому, скорочуємо строки. Шановні колеги, я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання проект Закону України 7436-д. Прошу народних депутатів голосувати.

За-256 Рішення прийнято. Дякую. Йдемо далі. Шановні колеги, наступне. У нас законопроекти 7441 і два альтернативних. Ми домовлялися, що ми зробимо тільки виступи авторів і голосуємо. Але спочатку я ставлю пропозицію включити ці законопроекти до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За-286 Рішення прийнято. Будь ласка, у нас будуть три виступи тоді: Разумков, Гетманцев і Чорний. І після цього голосуємо. Дмитре Олександровичу, будь ласка, Шановні колеги, це 6 хвилин. Будь ласка, не розходьтеся. 11:07:01 РАЗУМКОВ Д.О. Добрий день, шановні колеги! Я думаю, що всі з вас були в містах, які дуже сильно постраждали від російської навали. І в передмісті Києва, і Харків, Чернігів, інші території нашої держави. І всі добре пам'ятають, що ми приймали на початку березня закон, який відтерміновує сплати кредитів, сплати пені по цим кредитам та відсотків. Але це не вирішує питання, оскільки за ці всі місяці Це призводить до катастрофічних наслідків після того, як воєнний стан буде скасований і люди будуть змушені сплатити ці кредити. Цей закон був ініційований об'єднанням "Розумна політика". Я і мої колеги підняли це питання та зареєстрували відповідний законопроект. Потім з'явилися альтернативні. Вони, на жаль, не відповідають тим завданням, які стояли перед нами, коли ми реєстрували цей закон, оскільки вони мають низку негативних моментів. Перше - це те, що більш складна процедура, яка не дає можливість швидко вирішити питання для наших громадян. Треба збирати стоси паперів, надавати довідки тощо. Це сьогодні неможливо і з організаційних питань, і з питань забезпечення інтересів людей. Друге питання. Альтернативний законопроект містить дискримінаційні норми, тому що зменшує площу нерухомості, яка може підпадати під дію цього закону, до 140 квадратних метрів і зменшує кількість автомобілів, які можуть потрапити, тобто не більш ніж 2,5 тисячі кубічних сантиметрів. Тому я звертаюся до вас, давайте підтримаємо основний законопроект, він вирішує питання швидше, якісніше, аніж альтернативний. Тут не повинно бути політики, що комітету це не подобається, а приймати те, що треба, дійсно, сьогодні людям. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Данило Олександрович Гетманцев. Шановні колеги, з перших днів війни ми зіткнулися з цією проблемою, що люди втратили своє житло, люди втратили єдине житло, і деякі з цих людей повинні сплачувати кредити, кредити за вже неіснуюче житло, притому, що це житло може бути єдиним, де проживає людина. Ми можемо з вами багато, про що дискутувати, але однозначно, що в в цьому випадку людина не повинна сплачувати кредит. І це не повинно здійснюватись за рахунок банку. Тому законопроект щодо списання кредитів за єдине житло громадян був розроблений з перших місяців війни за дорученням Прем'єр-міністра і Президента. Чим відрізняється альтернативний законопроект від основного? Відрізняється тим, що в ньому є процедура. Тобто це дієві норми, які реально дозволяють людині реалізувати своє право. Відрізняється тим, що відмежовуються кредити, які списуються (це на єдине житло), і кредити, які заморожуються, якщо у людини декілька квартир. Відрізняється тим, що охоплює не тільки кредитне житло у банках, але і житло, яке придбане у забудовників і в розстрочку, тобто на таких самих умовах. Здійснюється, передбачається механізм компенсації кредиторам відповідної сум за рахунок державного бюджету. І це дуже важливо, бо ми не можемо вирішувати проблеми одних постраждалих за рахунок проблеми інших. Цей законопроект повністю підтримується Кабінетом Міністрів, повністю підтримується Національним банком, які перевірили всі ризики, пов'язані з його прийняттям і реалізацією, і дали свою згоду. Тому прошу підтримати альтернативний законопроект. Дякую. Дякую, Данило Олександрович. Якщо бажає, Віктор Іванович Чорний. Будь ласка, Віктор Іванович. Шановні колеги, дві хвилини - і після цього голосуємо. Запросіть народних депутатів до зали. Будь ласка. Шановні колеги, я хочу в першу чергу подякувати авторам основного законопроекту та альтернативного за те, що вони у такий важкий для країни час підняли дуже важливе питання, а саме: проблеми позичальників, які придбали транспорті засоби або нерухомість у кредит, таке майно було знищено внаслідок ведення бойових дій або залишилось на окупованій території. Однак, якщо вирішувати питання вразливих категорій позичальників, що постраждали внаслідок військових дій, то слід звернути увагу і на спадкоємців загиблих героїв, які отримають у спадок разом із майном їх кредити, колекторів та інші супутні неприємності. Сім'ї загиблих віддали державі найдорожче, і в свою чергу держава має забезпечити взаємну максимальну їх підтримку. Саме тому основною відмінністю законопроекту від основного та альтернативного є пропозиція звільнити від оподаткування спадщину спадкоємців військових, нацгвардійців, представників військових формувань та інших осіб, які загинули, захищаючи державу від російської агресії або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням військової служби. З огляду на чутливість даного питання прошу вас підтримати зазначену ініціативу, спрямовану на забезпечення додаткової підтримки з боку держави спадкоємцям воїнів, полеглих за суверенітет і територіальну цілісність України. Дякую за увагу. Унікальний випадок: система "Рада" за дві хвилини змінила фракційну належність людини. Тому це унікально. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання, переходимо до прийняття рішення. Шановні друзі, я ставлю пропозицію прийняти за основу законопроект реєстраційний номер 7441-1. Прошу зайняти свої місця. Відповідно до рішення комітету ставлю пропозицію прийняти за основу законопроект реєстраційний номер 7441-1 це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Готові голосувати, шановні колеги? Прошу народних депутатів голосувати. За-283 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання по законопроекту 7441-1. Прошу голосувати.

За-250 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до наступного питання, це друге читання. Прошу не розходитися, тому що ми домовилися, що по цьому законопроекту тільки 3 хвилини Пузійчук - і переходимо до голосування в цілому. Будь ласка, Андрій Пузійчук 3 хвилини по цьому законопроекту. І переходимо до голосування за нього. Будь ласка. Законопроект 5323. 5323: "Про засади державної регіональної політики". Пузійчук 3 хвилини. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні колеги, на жаль, останнім часом ми постійно спостерігаємо, як підхід гарними гаслами та у гарній обгортці нам пропонують зовсім, так би мовити, не дуже гарні речі. Про що говорять? Це децентралізація, регіональна політика, посилення громад та їх самостійність, всі ці абсолютно правильні речі часто можна чути від представників нинішньої влади. Однак, що відбувається насправді. Замість прав та повноважень, громади наділяються обов'язками. Замість додаткових ресурсів - додаткове навантаження на місцеві бюджети. Замість збільшення надходження від податків до місцевих бюджетів - намагання повної централізації усіх фінансових потоків. Можу привести конкретний приклад того, що відбувається у цей час з лісовою галуззю. Прикриваючись оголошеною Президентом програмою заліснення України, ті посадовці, які мають захищати ліси, дали старт безпрецедентній кампанії з корпоратизації усієї лісової галузі та створення єдиного підприємства "Ліси України". Уявляєте, що це означає? Усі лісові ресурси, весь ринок деревини буде монополізовано. Все це опиниться в одних руках, напевно, найчесніших. ідеологи цієї реформи говорять, що так вони борються з корупцією. У мене тільки одне питання: вони українців зовсім за дурнів вважають? Що це за збочена логіка, за якою монополізація та зосередження в одних руках функцій виконання та контролю приведе до подолання корупції та взагалі чогось доброго? А тепер повертаючись до громад. Чи взагалі хтось цікавився, скільки втратять громади, які зараз отримують надходження до місцевих бюджетів від діяльності лісової галузі після такої "оптимізації" (в лапках)? От вам конкретний приклад того, що декларується і що в цей час робиться насправді. А що потрібно зробити? Можливо, варто ліси передати громадам на місцях? Це буде справжня підтримка громад. Це буде створення робочих місць. Це буде розвиток економіки, переробної галузі, створення доданої вартості та збереження лісів. Але, на превеликий жаль, повторюся, зараз, під час військової агресії Росії, відбувається знищення лісів. І замість заявленого одного мільярда, Україну перетворюють в степ. Про це свідчить велика кількість порушених кримінальних справ. Наведу тільки один приклад. На Вінниччині незаконно вирубали в одному підприємстві лісів на 32,5 мільйона гривень. Коли ми говоримо про пустий бюджет, от приклади розкрадання бюджету. А цей законопроект "Батьківщина" не буде підтримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми завершили обговорення, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я прошу всіх народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики" (реєстраційний номер 5323). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-241 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги! По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую, колеги. Йдемо далі. Наступний законопроект… Прошу не розходитися, ми одразу домовилися його голосувати без обговорення, тобто без постановки поправок. 7426 – це проект Закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо посилення гнучкості місцевих бюджетів та підвищення оперативності прийняття рішень. Шановні колеги, тому я одразу ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо посилення гнучкості місцевих бюджетів та підвищення оперативності прийняття рішень (реєстраційний номер 7426). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-268 Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Шановні колеги, наступний законопроект, це теж друге читання. Ми домовилися 5 хвилин замість всіх своїх поправок Михайло Михайлович Цимбалюк, і після цього одразу голосуємо. 5 хвилин – і голосуємо. Михайло Михайлович Цимбалюк. Законопроект… Перепрошую, 4265 – проект Закону про державну реєстрацію геномної інформації людини. Геномна інформація, шановні

реєстрації і обліку геномної інформації стосовно осіб. Ця тема є зараз надзвичайно актуальна, в той період, коли велика кількість осіб потребує встановлення. Перше повторне Перше повторне читання ми повернули у зв'язку з тим, що було ряд серйозних зауважень. Зауваження такі, що тримач всієї цієї інформації передбачався єдиний – Міністерство внутрішніх справ. Воно ж якраз відноситься до компетенції розслідування і встановлення осіб, або трупів, які виявлені. Через те перше, головне, зауваження за європейським досвідом, що все-таки тримачем геномної інформації є Міністерство юстиції. Наступне зауваження стосовно цього законопроекту все-таки було таке, що потрібно було щодо життєво важливих аспектів і захищеності баз даних, саме тих, які будуть зберігатися у Міністерстві внутрішніх справ. Було зауваження щодо науково-технічного супроводу. Ми вважаємо, що така важлива річ повинна захищатися державою, щоби бази даних громадян були достойно збережені. Наступне зауваження стовно цього законопроекту, воно стосувалося встановлення "в біологічному матеріалі, вилученого під час проведення слідчих дій з місця вчинення кримінальних правопорушень, скоєних в умовах неочевидності, або отримана під час досудового розслідування та не ідентифікована". Тобто ці речі теж треба було доопрацювати. "Невпізнаних трупів людей, їх останки та частина тіла людини, відомості про виявлення яких внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування та вже розпочато розслідування". Повторюю, що основна небезпека це те, що МВС є держателем, а відповідно і розпорядником цієї бази даних, тобто надаватиме іншим органам доступ, і воно ж видаватиме експертні висновки в разі потреби. адвокат у разі потреби змушений звертатися до тієї державної структури, яка і розслідує даний злочин. На жаль, в законопроекті не передбачено ефективного контролю за системою збору ДНК даних та їх використання, оскільки такі повноваження надаються Уповноваженому з прав людини, або омбудсмену, який не наділений інструментами впливу на МВС. На жаль, до другого читання ці небезпеки залишилися, але, шановні колеги, зважаючи на ситуацію, ще раз повторюю, яка є сьогодні в державі, з навантаженістю експертно-криміналістичних підрозділів системи МВС, ми вважаємо, що даний законопроект значно кращий, ніж взагалі відсутність порядку збереження обліку ДНК-даних наших громадян. Ми знаємо, що вкрай необхідно проводити такі бази даних, які вже починають сьогодні збирати системи правоохоронних органів, Міністерства оборони, Збройних Сил України і їх підрозділів. Через це, зважаючи на обставини, команда "Батьківщини" буде голосувати за ухвалення цього законопроекту і просить всіх в сесійній залі проголосувати, щоб дати можливість реально встановлювати тіла, які сьогодні вважаються або безвісти зниклими, або такі, що не встановлені. Дякую. Прошу підтримати цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайло Михайлович. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця, ми переходимо до прийняття рішення дуже важливого законопроекту. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про державну реєстрацію геномної інформації людини (реєстраційний номер 4265). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-256 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги! Наступний законопроект 6485 – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель. Ми теж домовлялися, що 5 хвилин замість своїх поправок має Кучеренко, і голосуємо. Кучеренко Олексій Юрійович – 5 хвилин. І переходимо до голосування. Шановні колеги! Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Я єдине, пане головуючий, дуже прошу вас попросити наших колег… попросити наших колег, високоповажних депутатів фракцій, які в нас сьогодні дуже євроінтегруються, щоб вони зайняли свої місця, щоб пан Арахамія послухав нарешті, бо він же голова самої потужної у нас фракції. Бо це питання, і мої правки, і виступ дуже і дуже важливі. Пане Давиде, пане Давиде!

всі наші депутати зараз їздять по європейських парламентах, роблять селфі чудові. Вони файні, вони розповідають про євроінтеграцію. Я хочу запитати: ви хоч в якомусь європейському парламенті бачили, щоб, коли виступає депутат, був такий бедлам там? Друзі, починайте з себе, бо зараз ви вмовляєте, всю націю нам треба вмовляти до євроінтеграції. Давайте з себе починати, шановні! А тепер по суті. Пояснюю, в чому доленосність цього законопроекту. Зрозумійте, будь ласка, житловий фонд складає 40 відсотків основних фондів України. Пане Давиде, Мотовиловець, послухайте! Я розумію, що це не Офіс Президента, послухайте, будь ласка! основних фондів України, і там живуть наші прості люди: Петренко, Кучеренко, Арахамія. Так сталося, що тут присутні люди живуть в інвестиційних будинках, вони купили за чесно зароблені гроші, звісно, в нових будинках квартири, і там цих проблем ще немає, розумієте? Хоча забудовник їм впарив вже під якимись там марками, якийсь клас, і вони зараз стикаються з цими проблемами: з котельнями, з вікнами, з ліфтами. Але зрозумійте, в чому величезна проблема. Переважна більшість наших громадян живуть в старих будинках: хрущовки, панельки, 60-70-ті роки. І от саме туди треба заводити інвестиції величезні. А інвестиції ми з вами не виділяємо, розумієте? Ми приймаємо розумні закони, ми розповідаємо про клас А, клас Б, але запам'ятайте, будь ласка: без державної потужної програми, без державних величезних грошей, які треба було, вибачте, не тільки на "Велике будівництво", але на велике енергозбереження пускати, ми цю проблему не вирішимо, бо там сидять люди, а європейські… Вони, на жаль, мають дуже низькі доходи, а європейські стандарти кажуть, що на утеплення, на енергомодернізацію в середньому 100-150 євро на метр квадратний треба витратити. Порахуйте, які це гроші. Запитайте своїх виборців, чи є вони, ці гроші, чи ні. Пані Шуляк може нарешті послухати, чому не стартують ці її закони. Тому що цим людям, вони самі не потягнуть цю енергомодернізацію, їм треба грошима допомогти. Гроші треба виділити, з ними провести дуже і дуже потужну роботу, як це робилося в Європі, для того щоб виділити державні гроші, гроші місцевих бюджетів, гроші людей залучити - і стартанути нарешті практичну державну програму енергомодернізації. До речі, саме наша правка з пані Тимошенко і з нашими колегами в Законі про енергоефективність вимагає такої програми державної енергомодернізації. Пан Лозинський може підтвердити. На жаль, ви не виконали цей закон. І, на жаль, не розробили цієї програми. Ми будемо дуже пильно стежити за цим. Тому фракція "Батьківщини" підтримує в принципі цей законопроект. Але, ще раз наголошую, без виділення масштабних величезних грошей, без державної програми це буде черговий пшик, на жаль. Дослухайтесь до мене. А цей законопроект ми підтримуємо, як і будь-які інші ваші розумні ідеї. Дякую за увагу. Олексій Юрійович, я вам дякую. Але після вашого виступу одразу три народних депутати мають право на репліку, якщо вони хочуть скористатися ним. Я бачу, що Сенатор Ларше завів цю публіку в залі добре, додав трошки ізюминки. Давид Георгійович, Андрій Вікторович, Олена Олексіївна, якщо ви бажаєте… Якщо ні… (Шум у залі) Переходимо до голосування.

В мене велике прохання до шановного пана Олексія Кучеренка все ж таки не прикриватися такою популістською турботою про людей, а голосувати за євроінтеграційні закони, які на сьогодні наближують нашу країну до сучасної, модернізованої європейської європейської країни. Тому наша фракція підтримує законопроект, який був ініційований урядом і стосується нових підходів до енергоефективності, і до шляху України до енергетичної незалежності. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прекрасно, як цей закон об'єднав весь зал. Зараз подивимося по голосуванню. Репліка на репліку не надається, Олексій Юрійович. Добре. Це приємно, коли ми збагачуємо один одного. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель (реєстраційний номер 6485). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. Не відволікайте Мережка, Мережко має проголосувати. Прошу голосувати.

За-276 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступний законопроект 5339. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Тут у нас така ситуація: 3 хвилини – Євтушок, 3 хвилини – Пузійчук, Олексій Гончаренко в кінці ставить дві поправки на підтвердження. І після цього голосуємо. Тому, будь ласка, 3 хвилини – Євтушок, 3 хвилини – Пузійчук. Будь ласка, Сергій Миколайович. Дякую, пане Голово. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина", Рівненщина. З огляду на те, що наша фракція "Батьківщина" щойно підтримала своїми голосами і також спікери у виступі сказали, що є раціональне зерно в тих нормативно-правових актах... Одну хвилину, я перепрошую! Прошу вибачення. З огляду на те, що мої колеги уже говорили, що є раціональне зерно, наша фракція "Батьківщина" дає голоси, в даному випадку, шановні колеги, ми вважаємо, що ніякого удосконалення механізмів регулювання викидів в законі, в законопроекті не прописано. Більше того, не визначений правовий принцип. Я нагадаю, що ми з вами, власне, як і представники центральних органів влади, Кабінету Міністрів, працівники органів місцевого самоврядування, повинні діяти в межах і в спосіб, визначений Конституцією і законами України. В цьому нормативно-правовому акті передбачаються не властиві для деяких органів влади повноваження, якими вони будуть наділені. Тому, ми вважаємо, це абсолютно неприпустимо. Більше того, відсутній будь-який контроль з боку громадянського суспільства. Ми не бачимо в положеннях закону відповідальності за невиконання цих положень даного закону. І тут уже постає ряд інших питань. Я думаю, кожен із вас, особливо народні депутати-мажоритарники, стикалися з тими випадками, коли громадяни України в тих чи інших громадах абсолютно не підтримують розміщення будь-яких підприємств суб'єктами господарювання, які здійснюють певні шкідливі викиди. І відсутність громадського обговорення після заяви про наміри говорить про те, що абсолютно будуть безконтрольно надаватися такі дозволи, особливо якщо такі підприємства розташовані в межах міста, де є житлові забудови, де мешкають люди, або розміщені інші об'єкти, такі як там башти водопостачання і все інше, що може нести ризик забрудненню навіть питної води. Тому, шановні колеги, фракція "Батьківщина" не буде підтримувати. Ми вважаємо, що для нашої країни, з огляду на те, що відбувається з наданням дозволів, потрібний більш жорсткіший закон, який дасть можливість і органам місцевого самоврядування, і громадянському суспільству контролювати видачу цих дозволів, а також і подачу, і звітність після того, як уже ці підприємства отримають ці дозволи, задля того щоб контролювати викиди. Фракція "Батьківщина" утримається... ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 3 хвилини, Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, контроль промислових викидів – це важливо і потрібно, але ми маємо розуміти, чи готові українські підприємства до таких нововведень. Шановні колеги, послухайте, наприклад, строк скорочення викидів забруднюючих речовин: до першого читання було 10 років, до другого читання стало 7 років. Питання: чому змінили ці показники? Я дуже хочу почути відповідь у представника комітету. Далі. Чи можливо сьогодні, під час воєнного стану, під час війни в Україні, запровадити ці норми протягом 7 років? Чи є такий ресурс у підприємств? Чого ви добиваєтесь? З однієї сторони, ви декларуєте підтримку економіки, ви декларуєте розвиток підприємств; з іншої сторони, такі законопроекти будуть призводити ви хочете досягти такого ефекту, так ви про це про це говоріть відкрито. Цей, дійсно, законопроект буде посилювати тиск контролюючих органів на промисловість. Колеги, до нас звертаються підприємці, бізнес-асоціації, які просять не підтримувати цей законопроект. Це ті бізнесмени, які сьогодні не припинили діяльність, які працюють, які наповнюють український бюджет. У мене є велике прохання: давайте до них дослухаємося і направимо цей законопроект на повторне друге читання. Дивіться, ви декларуєте на словах лібертаріанські принципи, що передбачають зменшення податків, дерегуляцію, індивідуальну свободу, а насправді ви крокуєте в бік максимального посилення державного регулювання та примусу. І на фоні концентрації влади цього не можна робити. Щодо податкової політики - це зрозуміло. А тепер, дивіться, цим законопроектом ви почнете оподатковувати повітря, чисте повітря. Ви взялися за знищення промислових підприємств під дуже красивими, правильними лозунгами. Чиї інтереси ви представляєте в цьому парламенті, кого ви тут лобіюєте? Ви відстоюєте українську економіку, інтереси українських підприємців? Якщо дійсно, то давайте відправляти цей законопроект на повторне друге читання. А в мене питання до доповідача. Поясніть, чому з 10 років у першому читанні скоротили до 7 років під час війни в Україні? Дякую.

Шановні колеги, будь ласка, зараз я попрошу зайняти свої місця, тому що народний депутат Гончаренко хоче поставити одну, 46 поправку, на підтвердження. Правильно, Олексій Олексійович? Прошу зайняти свої місця. Зараз буде поправка на підтвердження. А поки хвилина для обґрунтування Олексію Олексійовичу, а потім комітет – відповідь. І після цього голосуємо за поправку і за закон в цілому. Будь ласка, Олексій Олексійович Гончаренко. Шановні колеги, тільки не треба голосувати за поправку. Це ж в загальному ви так сказали, я розумію. Тому що поправка номер 46 - вона дуже неправильна. Вона передбачає, що в разі, якщо з'являється додаткове мале джерело викидів, то промисловому підприємству треба заново отримувати всі дозволи. Друзі, ну це абсурд! Повний абсурд. Що таке мале джерело викидів? Ящик протипожежний з піском, пайка, фарбувальний пост. Ну все що завгодно. Друзі, нам треба піднімати промисловість. Нам треба тим, хто сьогодні продовжує працювати в умовах війни, кланятись в ноги, підтримувати їх, а не придумувати, що вони мають йти на коло бюрократичне на пів року, тому що вони хочуть додати, там, я не знаю, фарбувальний пост у себе на промисловому майданчику.

Нове джерело викидів потребує нового дозволу. Це є правильним, і це дійсно відповідає вимогам ЄС. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу зайняти своє місце. 46 поправка, вона комітетом була врахована. Олексійович Гончаренко наполягає на тому, щоб поставити її на підтвердження. Ставиться на підтвердження 46 поправка. Прошу народних депутатів голосувати.

За-222 Рішення не прийнято. Шановні колеги, переходимо до прийняття закону в цілому. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-255 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. По фракціях покажіть. Шановні колеги, і завершальний на сьогодні законопроект. Він швидкий буде, будь ласка, не розходьтеся. У нас ще буде декілька голосувань: це оцей законопроект і після цього Олександр Сергійович на підписання поставить пропозицію. Тому 7255 - це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб'єктів забезпечення цивільного захисту та імплементації норм міжнародного гуманітарного права у сфері цивільного захисту. По цьому законопроекту, ми домовилися, дві поправки "Батьківщина" поставить на підтвердження.

ласка. ЦИМБАЛЮК М.М. Шановні колеги, Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Саме життя, на жаль, і час поставили вимогу підготовки і ухвалення цього законопроекту. Він справді потрібен для того, щоб розділити повноваження щодо цивільного захисту перед суб'єктами забезпечення. Мова йде про повноваження органів місцевого самоврядування. ми дякуємо комітету за підтримку певної частини наших правок, команди "Батьківщина", яка була внесена. І ми вважаємо, що цей законопроект буде більш збалансований. Але якщо би ще декілька речей, які врахували, то насправді цей би закон зразу ж після ухвалення міг працювати на користь громади. Мова йде про те, що внесенням змін передбачається, що до органів місцевого самоврядування відносяться повноваження у разі воєнного і інших станів проводити евакуацію культурних цінностей незалежно від форми власності. І це говорить про те, що… В тому числі і приватної. Це говорить про те, що дасть більше повноважень саме органам місцевої влади. Але ухвалення до другого читання названих мною правок розбалансовує цей законопроект. Через це я прошу шановних народних депутатів ці правки не підтримати, і тоді справді цей законопроект буде слугувати органам місцевого самоврядування і державним органам, які передають частину повноважень на місця. Дякую.

Дякую. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, ми повинні визначитися спочатку по поправках, потім по закону в цілому. Шановні колеги, 125 поправка, вона врахована редакційно, водночас, шановний депутат Михайло Михайлович Цимбалюк ставить на підтвердження таке врахування. Тому ставлю 125 поправку Бондаренка, яка врахована редакційно. Прошу голосувати.

За-238 Поправка залишається врахованою редакційно. І 131 поправка народного депутата Бондаренка, вона комітетом врахована, Михайло Михайлович Цимбалюк ставить її на підтвердження. Тому прошу голосувати за 131 поправку. Прошу голосувати, шановні народні депутати.

За-236 Рішення прийнято. Поправка залишається врахованою. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб'єктів забезпечення цивільного захисту та імплементації норм міжнародного гуманітарного права у сфері цивільного захисту (реєстраційний номер 7255). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу підтримати. За-278 Рішення прийнято. Дякую. Повідомляю про створення міжфракційного депутатського об'єднання "За вільну Кубу". Головою цього об'єднання обрано Мережко Олександра Олександровича. Успіхів вам 11:50:56 ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, розгляд питань порядку денного на сьогодні завершений. Ми не закриваємо наше пленарне засідання. Про час і місце нашого наступного засідання буде повідомлено завчасно. Шановні колеги, продовжуємо разом боронити рідну землю. З нами правда, з нами Бог! Слава Україні! Дякую.